Josip (SDP)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je: - Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 137 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra Ministarstva unutrašnjih poslova gospodin Evelin Tonković. Izvolite poštovani zamjeniče. **Tonković, Evelin** Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji je potpisan u Dubrovniku dana 7. listopada 2011. godine rezultat je zajedničke želje za daljnjim promicanjem i produbljivanjem zajedničke suradnje i uzajamnog pružanja pomoći u katastrofama. Sporazumom su uređena pitanja pružanja uzajamne pomoći u katastrofama na državnom području jedne od ugovornih stranaka, uvjeti suradnje u prevenciji katastrofa, suradnje u područjima uzajamnog obavješćivanja o prijetećim katastrofama, nastalim katastrofama i njihovim posljedicama, suradnja u području obrazovanja i obuke u zaštiti, spašavanju i pružanju pomoći te razmjena znanstvenih i tehničkih informacija važnih za zaštitu od katastrofa. Zakonom se predmetni sporazum potvrđuje kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske stupile na snagu i postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Hvala. Hvala i vama poštovani ministre. Žele li izvjestitelji odbora, radnih tijela Hrvatskog sabora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Stazić,